**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na 5. točku dnevnog reda, a to je - Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora, Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Prijedlog akta primili ste na sjednici. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, članak 155. do 157. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za useljeništvo, Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zastupnik Emil Tomjanović. evo, kolegice i kolege u ime predlagatelja u ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav dopustite mi da evo uvodno kažem sljedeće. Naime mislim da je bitno istaknuti prvenstveno dvije stvari, a prvo da je stav predlagatelja da se ovim Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora urede dakle samo odredbe koje se prvenstveno odnose na radna tijela Hrvatskoga sabora, njihov sastav i djelokrug rada. I druga stvar, druga pitanja koja su sadržana u različitim inicijativama, a koja se odnose na druge poslovničke institute, zauzeto je stajalište da je potrebno obaviti daljnje konzultacije i usaglašavanja, a prvenstveno u klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru, a potom utvrditi prijedloge odluke koji će se odnositi i na odredbe o zastupničkim pitanjima i poglavlju koji naravno regulira red na sjednici Hrvatskoga sabora, a dakako i poslovničke institute vezano i za replike i za ispravke netočnih navoda. Nadalje, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav analizirajući rad i djelokrug rada pojedinih odbora, a kao matično radno tijelo za izradu prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika utvrdilo je da se pojavljuju poteškoće u radu pojedinih odbora koje uistinu trebao tkloniti. Naime pojedina radna tijela susreću se sa problemima koje možemo sistematizirati u tri osnovne grupe pitanja. Dakle prvo pojedina radna tijela imaju veoma širok djelokrug rada što otežava da se o pojedinim pitanjima na odgovarajući način utvrde stajališta o pojedinim zakonskim propisima. Drugo, pojedina radna tijela bave se pitanjima za više područja koja zahtijevaju različite pristupe u smislu uređenja tih pitanja. I treće, pojedine odredbe Poslovnika nisu usklađene sa važećim propisima o ustrojstvu ministarstava. Slijedom kazanog, a i pretačući tu logiku i stav predlagatelja u odredbe Poslovnika,

u kom smislu se formiraju dakle Odbor za rad i socijalno partnerstvo s jedne strane i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Nadalje, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša po ovom prijedlogu, dakle formiraju se dva odbora koja bi bila Odbor za prostorno uređenje i Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za poljoprivredu i šumarstvo u Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Isto tako izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini NATO-a dobivaju status ovim prijedlogom radnog tijela, predlaže se da se i Odbor za useljeništvo preimenuje u Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske sa odgovarajućim nadležnostima uz mogućnost imenovanja i vanjskih članova. Nadalje, detaljno se razrađuje postupak imenovanja članova odbora iz reda javnih znanstvenih i stručnih djelatnika tzv. ili ne tzv. bez toga, dakle vanjskih članova odbora. Sam postupak započinje objavljivanje javnog poziva za predlaganje kandidata u kojem se određuje i rok, a kandidate mogu dakle i predlagati i stručne institucije i stručne udruge i udruge civilnog društva i pojedinci. same izrade ovog prijedloga dakle naravno da je rasprava obavljena i na odborima koji su bili zainteresirani da se upuste u raspravu o ovim poslovničkim odredbama i da je dosta amandmana ili dosta podnijeto o kojima se naravno treba na odgovarajući dakle poslovnički način očitovati, s tim da su ti amandmani isto tako, veći dio tih amandmana apsolutno prihvatljiv i mogu kazati sa ovog mjesta da popravljaju ne samo u nomotehničkom nego i sadržajnom smislu tekst Poslovnika onako kako ga je projicirao predlagatelj dakle, Obor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Evo za uvod, toliko. **Jarnjak, Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo? Da. Uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepa štovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo je na svojoj sjednici raspravio Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika. Odbor je prijedlog odluke raspravio kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Tijekom svog izlaganja upozorio je na postojeći vrlo širok djelokrug rada pojedinih odbora. Takvo stanje je otežavalo odborima da utvrde svoja stajališta po pojedinim zakonskim propisima. Pri tome su i pojedina radna tijela u svom djelokrugu imala više područja koja zahtijevaju različiti pristup. U raspravi članovi odbora podržali su predložene izmjene i dopune Poslovnika, a nakon rasprave jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora. Također su članovi odbori sa većinom glasova predložili i amandman na članak 76. točku b. Taj amandman odbora glasi da se iza riječi "Hrvatske liječničke komore" "jedan sindikat zdravstva", a umjesto toga stavlja "jedan član iz Hrvatske komore medicinskih sestara". Ovaj amandman ima svrhu da u vanjske članove uključi najveću komoru koja obuhvaća 50% zaposlenika u zdravstvu, to su medicinske sestre. Dakle, jedan predstojnik Komore medicinskih sestara bi bio obavezno vanjski član i to je naš amandman koji će biti na vrijeme dostavljen. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odbor za ljudska prava i nacionalna manjina? Ne. Odbor za useljeništvo? Ne. I Odbor za ratne veterane? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Predložene izmjene Poslovnika koje su došle pred Sabor oporbenih prijedloga, bez glasova i potpore oporbenih članova toga odbora ni za klub Hrvatske narodne stranke nije prihvatljiv jer ga smatramo nepotrebnim. Dakle, smatramo da ove promjene Poslovnika nisu potrebne, jer povećanjem broja radnih tijela nećemo dobiti kvalitetu i ne slažemo se sa tvrdnjom da veliki ili široki djelokrug pojedinog radnog tijela otežava njegov rad. Nego rad matičnih radnih tijela, saborskih odbora otežava stampedo u davanju prijedloga, kada sjednice odbora predsjednici moraju sazivati u 17 navečer za sutra u 8 da bi u 11 sati na Plenarnoj sjednici mogla biti otvorena rasprava o pojedinoj točci dnevnog reda i to zato što prijedlozi zakonskih akata i drugih točaka dnevnog reda dolaze u posljednjem trenutku, ali i zbog drugih odredaba Poslovnika predsjednik ili predsjedavajući ima široke ovlasti mijenjati redoslijed točaka dnevnog reda. I zbog toga su radna tijela pretvorena u u puko davanje mišljenja bez davanja kvalitetnih rasprava koje bi trajale dva, tri tjedna, a posebice ona opravdanja o vanjskim članovima da bi dobili na kvaliteti rasprave. Prema postojećem Poslovniku Sabor ima 25 radnih tijela. Ako sam točno izbrojao, sada bi bilo 31. ili 5 potpredsjednika, 9 predsjednika klubova, znači da svaki treći zastupnik već ima funkciju dužnosnika. Ja pozivam Sabor da učinimo još manji napor, još jedan mali iskorak i da osnovamo 153 radna tijela, tako da svaki saborski zastupnik bude predsjednik jednog odbora i onda više neće trebati mijenjati Poslovnik. Drugo, hvala kolega Hebrang što ste to prihvatili. Meni je jasno da imate problem u vladajućoj koaliciji izvršiti dana obećanja. Nadalje, nije dobro a ni pametno da saborski Poslovnik pretvaramo u tzv. mandatni Poslovnik i da ga uvijek pri promjeni ustroja Vlade mijenjamo i saborski ustroj. Ove promjene Poslovnika nisu ništa drugo nego usuglašavanja sa promjenama, otvaranja, zatvaranja, promjena djelokruga pojedinog ministra ili ministarstva. Jer ako tu praksu uvedemo onda ćemo saborski Poslovnik uvijek morati usuglašavat u onom trenutku kada Vlada mijenja svoje zakone. I treći razlog je što ni minimum napora i volje nije dato i pokazano da se u dogovoru vladajućih i oporbe postigne maksimum suglasja onome što će doći pred Sabor. Pa zbog toga nema u predloženim izmjenama i dopunama ono što je po meni i nama daleko najbitnije, da Vlada Republike Hrvatske mora dat očitovanje na oporbeni prijedlog u roku od 30 dana, da radno tijelo Sabora može i mora otvoriti raspravu bez obzira da li je Vlada dala mišljenje ili ne na oporbeni prijedlog, da oporbeni prijedlog ne može na dnevnom redu biti tri godine a da se o njemu ne otvori rasprava, nego ograničiti rok. A da pitanje preskakanja točaka dnevnog reda bude izuzetak a ne pravilo i po jasno propisanoj proceduri. To su po nama daleko bitnije promjene u Poslovniku koje je trebalo biti. Ovaj smatramo nepotrebnim. I svejedno ću dati jedan amandman, ovako usmeni u cilju poboljšanja kvalitete rada predložit ću da se u Poslovnik vrati odredba koja je prvi put u Poslovnik Hrvatskog sabora unijeta 1861. a koja je glasila: "Govore s pisama čitati nije slobodno". 1875. ta odredba je glasila: "Ni jednom članu Sabora nije slobodno čitati svoj govor.". 1905. godine došlo je do male korekcije pa je upisana odredba koja je glasila: "Ni jednom članu Sabora nije slobodno čitati svoj govor.", i 1942. godine odredba pak je glasila: "U članku 36. stavak 2. ni jednom članu Sabora nije slobodno čitati svoj govor.". 1947. po prvi puta je takva odredba iz Poslovnika Hrvatskoga sabora izbrisana, vjerujem da bi vraćanjem ovakve odredbe dobili na brzini, kvaliteti i suštini rada Hrvatskoga parlamenta. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Sljedeći prijavljeni Klub je Klub HDZ-a i uvaženi zastupnik gospodin Andrija Hebrang. Štovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, pred nama je šesta izmjena Poslovnika u zadnjih 5. godina, prema tome, ne radi se baš o nekom iznimnom događaju, mislim da je to uobičajena praksa i u svijetu. Poslovnik se mijenja onda kada postoje poteškoće u radu parlamenata da bi se te poteškoće otklonile. Predlagatelj je dobio inicijativu od Kluba zastupnika HDZ-a upravo zato da bi otklonili određene poteškoće u radu, bez obzira kako se ta inicijativa kasnije interpretirala. Naša inicijativa je išla u dva smjera. Prvo, da se određeni odbori razdvoje iz razloga koji ću kasnije navesti, a drugu, u smjeru korekcije nekih nepravilnosti u radu ovoga Visokoga doma. Od ovih drugih prijedloga i te skupine smo odustali jer nije postignut konsenzus na radnim tijelima ali prosljeđujemo dakle, predlagatelja a predlagatelj je prihvatio ovu prvu skupinu prijedloga koje evo, ovdje sada ukratko također obrazlažem. suština prijedloga je promjena strukture tri saborska radna tijela, tri saborska odbora i to iz tri različita razloga. Pod jednim razlogom se predlaže promjena 2. odbora, a po druga dva po jednog odbora, dakle, ukupno četiri odbora sa tri razloga. Prvi razlog zbog kojeg predlažemo promjenu 2. odbora je preširok djelokrug rada jednog odbora, a djelokrug je definiran u Poslovniku. Širok djelokrug to znači da će se u odboru sastati raznorodni stručnjaci koji će raspravljati o preširokoj problematici, pa postoji često puta okolnost u kojoj se nedovoljno stručno i nedovoljno duboko ulazi u problematiku pojedinih zakonskih prijedloga što naravno ima za posljedicu nedovoljno kvalitetne zaključke. I inače mislim da bi se težina naših rasprava trebala prebaciti na odbore kao što je to u većini parlamenata. Na odborima se u detalje raspravlja a na plenarnoj sjednici se daju samo generalni zaključci. Zbog preširokog djelokruga rada, prema opisu sadašnjeg Poslovnika mi predlažemo prema tome, da se razdvoji Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu na dva, te isto tako Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na dva. Drugi razlog zbog čega predlažemo da se jedan odbor razdvoji u dva je različit pristup problema, to se odnosi na Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša jer prostorno uređenje i zaštita okoliša su često puta u nesuglasju i dobro je da se to, ti ti problemi razdvajaju odvojeno sa dvije odvojene grupe stručnjaka kako ne bi došlo do međusobnog miješanja problematike ili utjecaja jedne skupine na drugu. I na kraju radno tijelo jedno nije usklađeno sa postojećim zakonom o ustroju državne uprave, to se odnosi na Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, pa predlažemo da se i taj Odbor uskladi sa postojećim Zakonom o državnoj upravi. Dakle, zaključno mi predlažemo sljedeće. Prvo, da se Odbor za gospodarstvo razvoj i obnovu podijeli u Odbor za gospodarstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Potpuno je logično da je gospodarstvo tako velika problematika i tako aktualna problematika da zaslužuje biti samostalna a da razvoj i obnova idu u nekim drugim smjerovima i nisu usko povezane sa prvim predmetom. Drugo, da se Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo razdvoji u Odbor za rad i socijalno partnerstvo te Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Ovdje obrazloženje također već navedeno, ja bih samo istakao da je problematika rada, tržišta rada, socijalni problemi koji proizlaze iz mirovinskih zakona i mirovinskih reformi su potpuno nešto drugo od problematike zdravstva i problematike socijalne skrbi. I mi na tom odboru često nepotrebno gubimo vrijeme u raspravama koje su neusmjerene jer se u nju ne uklapaju stručnjaci koji su uskog, stručnog usmjerenja ili usmjerenja po svojim interesima. Treći je Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predlažemo da se razdvoji na Odbor za prostorno uređenje i Odbor za zaštitu okoliša sa obrazloženjem koje sam već naveo. Treće. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo da se uskladi sa Zakonom o državnoj upravi, o ustroju državne uprave, u Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, te Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, analogno resornim ministarstvima. Osim ove skupine prijedlog ovdje je još i prijedlog da se Odbor za useljeništvo preimenuje za Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, o tome će biti više riječi u pojedinačnoj raspravi, vjerujem, ali mislim da Odbor za useljeništvo zaista više ne zavrjeđuje taj naslov, taj naziv, taj naziv je vrijedio ranih 90.-ih godina kada je bio vrlo aktualan, danas nam je puno veći status hrvatskih nacionalnih manjina izvan Republike Hrvatske ili status hrvatskog naroda kao konstitutivnog dijela susjednih država, odnosno Hrvatske države. I mislim da zavrjeđuje ta problematika jedan zasebni odbor koji će pomagati Hrvatima izvan Republike Hrvatske u ostvarenju njihovih prava. Sljedeće što predlažemo da se izmijeni, to je način izbora vanjskih članova, predlažemo da se on više ne radi na različite načine kao što bio sada slučaj u raznim odborima nego na jedinstven način, što znači javnim pozivom, nakon kojega različite institucije predlažu kandidate a onda se vrši izbor i glasovanje o izboru u ovom Visokom domu. Na kraju predlažemo i usklađenje jezičnog standarda na načelima ravnopravnosti spolova i smatramo da će ova šesta izmjena Poslovnika u posljednjih pet godina, dakle, od 2000., posljednjih 8 godina od 2000. godine na ovamo, da će doprinijeti kvaliteti rasprava u ovom Visokom domu i kvaliteti naših zaključaka zaključaka i zato predlažem da ga usvojite kao što će to učiniti Klub Hrvatske demokratske zajednice. Hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Nastavit ćemo sa raspravom. U ime kluba IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici. Ovaj poslovnik kojega mi imamo a velika većina se nas ovdje slaže nije dobar. Nije da on ne služi svrsi, nije da se ne može po njemu raditi, radimo, međutim nije dobar i taj poslovnik zasigurno valja mijenjati. Ja se slažem sa svima onima koji misle da ovaj parlament mora biti daleko dinamičniji. Mene osobno recimo ne smeta što bi na aktualnom prijepodnevu zastupnik i ministar, ne znam zastupnik, premijer, potpredsjednik Vlade bili izjednačeni u broju nastupa ili javljanja. To mene jednostavno ne smeta, to je za mene čak i nebitno. Istina je po onoj narodnoj "Tko jači taj tlači!" ali bit je u nečemu drugom a to je način na koji se u ovoj državi izglasava državni proračun. To je bit. Tamo negdje, da li je to bila 2001., 2002. 3. siječanjska vlast promijenila je poslovnik, paralelno sa poslovnikom i Zakon o proračunu i od tada Hrvatska usvaja proračun nećete vjerovati, zapravo vi to znate ali ovi ljudi gore na galeriji neće vjerovati, sa običnom većinom. Toga nema nigdje na kugli zemaljskoj. To je sramota za ovaj parlament, to je sramota za Hrvatsku, to je sramota za političku elitu da se proračun Republike Hrvatske izglasava običnom većinom. Hrvatski proračun sa izvanproračunskim fondovima težak je, nemojte me hvatati za riječ, negdje oko 45% bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske. Bruto društveni proizvod Republike Hrvatske za 2007. iznosio je 37 milijardi eura. Znači, teoretski taj proračun koji kod nas iznosi 120 milijardi kuna može se izglasati s rukama 39 zastupnika. ja vama postavljam pitanje gdje toga ima. U jednoj maloj općini nedaleko Buzeta u Laništu koje broji svega 390 stanovnika da bi oni usvojili svoj proračun potrebna im je ne obična nego kvalificirana većina. Rekoh tome je bilo tako sve do 2001. odnosno do 2002. godine. 3. siječanjska Vlada u ono vrijeme svjesna da joj je većina tanka Kajin i Kramarić su bili protiv toga, odlučila je ići ispod jednog demokratskog standarda. HDZ se u to vrijeme takvoj jednoj praksi s pravom oštro suprotstavljao, bio je bespomoćan, rekoh "Tko jači taj i tlači!" ali dolaskom na vlast a na vlasti su eto već pet godina ništa ne čini da jedno nedemokratsko ponašanje promijeni. HDZ šuti, članice 3. siječanjske koalicije isto tako šute, IDS je bio u toj Vladi godinu dana i dva mjeseca. Jednom riječju, ništa nitko ne poduzima. Nikome niti ne pada na um da recimo jednu ovakvu nedemokratsku odredbu promijeni. Šuti evo po prvi puta i Europska unija koja o svemu ima stav, koja sve komentira, koja od nas traži da svaki zakon uskladimo sa normama Europske unije ali koja traži na primjer da se privatizira Uljanik itd. ali interesantno ne traži da se proračun u Republici Hrvatskoj usvaja kvalificiranom većinom, a rekoh riječ je o 120 milijardi kuna za 2008. godinu. I to je nešto što bi trebalo zasigurno promijeniti, što je po treći puta ponavljam jedno nedemokratsko načelo, nedemokratska praksa ali očigledno da to nikoga previše u ovoj zemlji ali ni u Bruxellesu ne tangira. Što se tiče replika ja sam tu isto više nego decidiran. Replike unutar istoga kluba su podcjenjivanje ovoga parlamenta. Ako netko u IDS-u ima nešto protiv mene neka mi to kaže dole u klubu, neka mi to kaže za ručkom, i obrnuto. I ja ću njima isto tako to reći to reći ili u klubu ili za ručkom ali ne ovdje da se promoviramo, samoreklamiramo ili na neki drugi način da tratimo vrijeme ostalim zastupnicima, poglavito ujutro dok u pravilu idu televizijski prijenosi. Istina je i to, taj institut je zlorabila samo jedna stranka i to je ja ću reći posve otvoreno gospodo iz SDP-a počelo ići na živce svima tako da bi promjena poslovnika u tom dijelu u tom dijelu ni meni ne bi bile mrske. Konačno, još uvijek će biti mogućnost ispravka krivog navoda ali ponavljam ova odredba ja mislim koja se predlaže, o kojoj se govori je između ostalog nametnuta zbog jedne prakse koja pomalo smeta, da se tako izrazim da ne kažem da iritira. Da se vratim na ovo prije, na aktualno prije podne. Ja bih jasno volio da zadnja bude od onoga koji postavlja pitanja, znači od zastupnika. Ipak je ovo parlament. Kao što se nekad govorilo za ovim ili ovom govornicom iznad nas bi trebao biti samo Bog. Sad vidimo kako se predlažu norme, da će tog Boga glumiti onaj tko sjedi s druge strane Markova trga. A zašto je tome tako? Dokle će biti tome tako? Tome će biti gospodo tako sve do onoga trenutka dok zastupnici ne budu bili neposredno birani. Ja posve otvoreno postavljam pitanje po čemu smo mi zastupnici nešto drugo u odnosu recimo na načelnika, gradonačelnika ili župana kojima smo omogućili tu "privilegiju" da budu neposredno birani i da imaju neposredan legitimitet. Oni se biraju neposredno, mi to njima omogućujemo, znači to "zadovoljstvo" a mi se biramo sa liste. E bilo bi isto tako zanimljivo vidjeti koliko bi zastupnika bilo neposredno izabrano. Bilo bi još zanimljivije vidjeti kada bi se jedan takav institut uveo kojega na neki način bilo direktno ili indirektno poznaje većina europskih zemalja, znači kad bi se to uvelo koliko i koji bi to bili zastupnici koji bi sjedili u ovom parlamentu. Zašto se zalažem za taj princip kojega je recimo HDZ poznavao sa svojim zakonima tamo 92. ili 95. godine. Evo, ja sam i tako prvi put došao u ovaj parlament, ne sa liste već neposredno. Gospodine zastupniče, ovo pitanje neposrednog izbora zastupnika nećete moći riješiti poslovnikom pa se vratite na ona pitanja koja se mogu poslovnikom riješiti. **Kajin, Damir (IDS)** Pa ja to razumijem gospodine potpredsjedniče. To je jedan ozbiljan politički momenat i to je pitanje koje bismo mi trebali otvoriti da to zadovoljstvo svatko osjeti ne samo onaj koji nosi listu. Kako to otprilike izgleda jer sam uvjeren da bi građani to od nas i i očekivali kad smo mi to omogućili taj privilegij načelnicima i gradonačelnicima onda omogućimo taj privilegij i našim zastupnicima. Ali pustimo sada to. Za kraj. Izmjene Poslovnika su nužne, one su dobro došle. Namjera vjerojatno nije. Jednako tako pozitivna i dobra, ali mislim da su nam izmjene Poslovnika potrebne. Zašto namjera nije dobra? Zato jer je namjera dominacija Vlade nad Parlamentom, a protiv toga ili k tome bi se na neki način trebalo pobuniti. Znači, Parlament ne smije spasti na to da nam Vlada određuje pravila ili bolje rečeno da mi pravila usvajamo na način na koji to netko s druge strane ovoga Markova trga očekuje. Zato bi trebao biti protiv iako bih za predložene norme uvijek spremno glasao kada bi se recimo samo jedna norma vratila u naš Poslovnik, a to je da proračun usvajamo kvalificiranom većinom. Po treći, četvrti put upozoravam da to kako se proračun u Republici Hrvatskoj usvaja običnom većinom gdje 39 zastupnika može izglasati proračun težak 50% bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske je sve samo ne jedno demokratsko, korektno, pošteno i nadasve vjerodostojno ponašanje jednog ozbiljnog Parlamenta, a to bi valjda zastupnici koji sjede u ovome Domu svakako željeli biti. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine zastupniče. I posljednji prijavljeni klub za raspravu je klub SDP-a. U ime kluba zastupnik Nenad Stazić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo pred sobom imamo ove izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora i on je bitno uži od onoga kakav je najavljivan što je dobro da se odustalo od nekih izmjena Poslovnika koji se na primjer tiču zastupničkog prijepodneva, prava zastupnika da postavljaju pitanje premijeru i članovima Vlade. Ono naime što se najavljivalo da bi trebalo ući u te izmjene Poslovnika bilo bi krajnje nedemokratično, bilo bi usudio bih se reći čak i opasno po parlamentarizam i s te strane pozdravljamo činjenicu da se od toga odustalo. Loše je međutim to što smo čuli ovdje u ime predlagatelja kad je rečeno da se odustalo privremeno, da se odustalo za sada. Znači, loše je da se takva ideja nije napustila trajno. Ima međutim stvari u ovom Poslovniku aktualnom po kojem radimo koje bi trebalo izmijeniti, jer one stvaraju poteškoće u održavanju sjednice. To je na primjer famozni ispravak krivog navoda koji se u pravilu zlorabi. U pravilu se zlorabi, a iznimno se koristi prema Poslovniku. Prema tome, bilo bi dobro da se ta institucija uopće izbaci van, da zastupnicima se ostavi mogućnost samo da jedan drugom repliciraju i da jedan drugom odgovaraju na iznesenu repliku. Na taj način bismo izbjegli ono što se događa ne često, nego u pravilu da i za takve pogrešne upotrebe pločice ispravka krivog navoda slijedi odmah i pločica pločica pozivanja na povredu Poslovnika i to uvijek po istom obrascu. Uvijek po pozivu na članak 209. uvijek jedno te isto. Pa da ne bi sami sebi zagorčavali život u tom radu, a posebno predsjedavajućem, najčešće predsjedniku Sabora koji vodi sjednicu. Eto, bilo bi mudro da smo bar tu izmjenu koja stvarno stvara poteškoću u radu Sabora unijeli u ovu izmjenu Poslovnika. Dopustite mi kad sam već kod tih replika da kratko komentiram i ovo što je kolega Kajin govorio o tome da ne bi imalo smisla replicirati ili da nema smisla replicirati unutar istoga kluba. Jer i to je bila jedna ideja da se unese u Poslovnik, pa se i od toga u ime mudrosti i pameti odustalo valjda. Čujem ovdje s moje desne strane iz redova HDZ-a da viču, dobacuju da se privremeno odustalo od pametne ideje. Shvaćam to. Dakle, jasno je da nema smisla replicirati unutar istog kluba kad postoje samo tri člana tog kluba i posve je jasno da se oni mogu na kavi dogovoriti što će ovdje dogovoriti. Jasno je da nema smisla replicirati ni unutar istoga kluba ako je klub velik, a stranka tako nedemokratična da ima samo jedno mišljenje. Što misli predsjednik stranke to moraju misliti svi članovi kluba. E onda jasno da nema smisla niti će oni doći u priliku da jedan drugome repliciraju. Ali ako imamo jednu stranku parlamentarnu koja je demokratična u svom unutarnjem ustrojstvu onda moramo priznati pravo zastupnika u takvoj demokratskoj stranci da ima svoje mišljenje i da se ne mora baš slagati sa svakim mišljenjem člana svoga kluba, pa da dakle sasvim prirodno da mu i replicira. Znači, u ime veličine stranke i u ime demokratičnosti u politici uopće. Ovo je šesta izmjena Poslovnika od 2000. godine. U pet izmjena Poslovnika do sada Poslovnik se uistinu popravljao. Rješavala su se neka pitanja u Poslovniku koja nisu štimala, koja su otežavala rad na sjednici i svaka od tih izmjena je zapravo predstavljala mali korak naprijed, mali napredak u dorađivanju tih pravila rada Sabora. Ova šesta izmjena koja se sada predlaže ona je korak u nazad, ona je korak u nazad. Zbog čega? Tu se zapravo ne radi ni o čemu drugom nego da se povećava broj odbora, pa ćemo sada umjesto četiri dosadašnja svaki se kao ameba dijeli na dva pa ćemo imati osam. E sad. Kakvo je obrazloženje? Obrazloženje glasi ovako. Da se tijekom djelovanja Hrvatskog sabora pojedina, da pojedina radna tijela imaju veoma širok djelokrug rada koji je uključivao značajna područja što je otežavalo rečenim tijelima, da na odgovarajući način utvrde stajališta u pojedinim zakonskim propisima. Drugim riječima malo jednostavnije rečeno. Ta radna tijela ili ti odbori nisu mogli raditi kako bi trebali raditi jer su bili preveliki. Imali su poteškoća kao što ovdje piše u obrazloženju. Kolege i kolegice, sjećate li se vi, da je bilo koji predsjednik bilo kojeg odbora prilikom iznošenja bilo kojeg mišljenja o bilo kojem zakonu da je imao poteškoća u radu odbora ili da nije mogao svladati tu materiju. Ja se toga ne sjećam, ali ja mislim da toga nikad nije ni bilo. Ovo je naprosto izmišljeni razlog. Taj razlog ne postoji. Uostalom da je on postojao, da je on stvarni, pa on bi se valjda pojavio i tokom proteklog mandata barem, tokom protekle četiri godine. Nije se pojavio niti će se pojaviti i ako ne izmijenimo Poslovnik. On je naprosto neistina. On je ovdje izmišljen. Trebalo je opravdati zašto sada povećati broj odbora a nije se htjela napisati istina. Pazite pravo je parlamentarne većine da mijenja Poslovnik, da ga prilagođava sebi, pa to valjda ne sporimo. Ali pravo je i demokratske javnosti i ukupne javnosti u Hrvatskoj da sazna prave razloge za to. Pa ti razlozi ne moraju biti jako neozbiljni, čak javnosti ne moraju biti ni neprihvatljivi. A javnosti su ti razlozi poznati, pa o tome se piše po novinama od kada je prijedloga da se izmijeni Poslovnik. Treba zadovoljiti koalicijske partnere, a HDZ naprosto u svojoj kvoti nema dovoljno predsjedničkih mjesta u odborima da bi nahranio gladna usta svojih koalicijskih partnera i sada treba izmisliti još odbora da bi se tim ljudima dala predsjednička mjesta, da bi oni mogli imati malo veću zastupničku plaću odnosno plaću predsjednika odbora. To su razlozi. To vam zna cijela javnost. Ja nemam ništa protiv, možda ni javnost ne bi imala ništa protiv da vi to radite, jedino što bi to trebali napisati. Ljudi ne znamo kako da riješimo te koalicijske apetite pa zato uvodimo još odbora da bi ti ljudi bili zadovoljni i da bi nam ostali vjerni koalicijski partneri. Inače se oni bune, mogli bi nam izaći iz koalicije, imati ćemo problema s njima, pa dajte nas shvatite, pa možda bi vas javnost shvatila. Na koncu pa to su ljudski razlozi, hoće ljudi biti predsjednici odbora pa kako će, pa nek budu, a HDZ se ne želi pak povući sa svojih predsjedničkih mjesta pa to ustupiti koalicijskim partnerima i onda se našlo rješenje. Našlo se rješenje da se poveća broj odbora. Koji je drugi razlog koji se ovdje navodi? Kaže uz to pojedine odredbe Poslovnika o radnim tijelima nisu usklađene s važećim propisima ustrojstva ministarstava. Pazite mi s jedne strane imamo Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa a s druge strane imamo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. djelokrug odbora ne prati djelokrug ministarstava, također nije usklađeno, ali ovo se nije mijenjalo. A zašto? Pa zato što je s ovim već bilo dovoljno ovih predsjedničkih mjesta pa nije bilo potrebno još i u ovo zadirati. S druge strane imamo Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka a u Saboru imamo Odbor za turizam, Odbor za razvoj i obnovu, a odbor za more uopće nemamo. Ni ovdje djelokrug odbora ne prati djelokrug ministarstava. Ni ovdje to nije usklađeno, a razlog je veli da uvođenje ovoga, ovih izmjena u Poslovniku su zbog toga da bi se radna tijela uskladila s važećim propisima ustrojem ministarstava. Niti je to konzekventno provedeno niti je to stvarni razlog. Jer da je, onda bi imali ustrojstvo ministarstva i predstavnika u Saboru. Pa ako ste već krenuli iz tog razloga, pa bar ste mogli onda to konzekventno provesti, dobili bi veći broj odbora ali biste bar bili uvjerljiviji. A ovako, ovo je potpuno neuvjerljivo, ovo je potpuno netočno najprije. Ja se čudim predsjedniku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da je ovakvu jednu nelogičnost uopće unio kao obrazloženje jer je malom djetetu jasno, malom djetetu je jasno da je ovo netočno. Ima tu još jedna dobra odredba, to je ovaj javni poziv za vanjske članove odbora. Eto to bi se moglo pozdraviti da se vanjski članovi odbora biraju preko toga javnog poziva, dakle da bar na taj način krene inicijativa da to je onda svakako jedan demokratskiji i nekako malo javniji način nego kao što je to bilo do sada i to zapravo predstavlja jedino poboljšanje ovog Poslovnika u svim ovim izmjenama a sve ostalo zapravo predstavlja zadovoljenje apetita koalicijskih partnera. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Zahvaljujem gospodinu zastupniku. Na ovo izlaganje bila su tri ispravka netočnoga navoda. Prvi ispravak ima poštovana zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče ispravljam netočan navod u dijelu kad je gospodin zastupnik kazao da se replika uglavnom koristi da bi se izrazilo suprotno mišljenje u klubovima koji su demokratski itd. Ispravljam netočan navod u dijelu gdje smo svi svjedoci da se replika uglavnom koristila da bi se iskoristilo dvominutno vrijeme koje daje replika. Nije se izražavalo suprotno mišljenje, dapače mogu reći da je to bio … … /Upadica se ne čuje./ … Ni različito ni suprotno nego mogu reći da je to uglavnom bila predstava ili kako mi kažemo teatar. Hvala lijepa. Drugi je ispravak netočnoga navoda imao gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Moj je ispravak gospodine potpredsjedniče sličan poput ovog ispravka gospođe zastupnice Šuice i moram reći da ne bih htio biti odvjetnik gospodina Kajina jer mu nije potreban s obzirom na njegove nastupe, ali on je ovdje svjedokom kada sam pitao u prijašnjim raspravama i tijekom ove sjednice, kako to replika na ovoj strani koju je i on spomenuo, jedan drugome. Zapravo smo svjedoci kada bi uzeli fonogram i vidjeli da zapravo nema ni različitog ni suprotnog mišljenja. Dakle nema ni ili, ni ali, nego je zapravo to bio samo dodatak diskusiji i samo promociji i ništa drugo. U tom smislu sam htio ispraviti navod gospodina Stazića. Hvala vam lijepa. I treći, posljednji ispravak netočnoga navoda i gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. U govoru netočnih navoda kolege Stazića stignem ispraviti samo tri. Netočno je što tvrdi, što misli predsjednik stranke misle i svi ostali zastupnici. Mi stvarno ne znamo što ovog trenutka misli predsjednik naše stranke. Prema tome, netočno ste rekli. Kaže odustali ste od ideje koja nije pametna. To nije točno, ta ideja jest pametna. Vi ste u krivu. I treće i najnetočnije. Kaže tražili ste veći broj odbora, a malom djetetu je jasno da razlog koji ste naveli nije dobar rad Sabora. A zašto ste vi kolega Staziću i vaša stranka tražili isto ako je to istina, isto tako jedan novi odbor, amandmanom tražite novi odbor za obranu. Prema tome niti vam je to pametno niti mislite kao vaš predsjednik, a još manje bi to dijete obrazložilo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Uz napomenu da ovaj treći nije bio čisti ispravak netočnog navoda. Sada smo završili sa izlaganjima predstavnika klubova i počinjemo s pojedinačnom raspravom. Prvi od pet prijavljenih za pojedinačnu raspravu je uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite! Gospodine dopredsjedniče, kolege saborski zastupnici! Moj saborski staž gotovo da je tek započeo ali ipak izgleda da je dostatan da vidim koliko jalovosti u radu Sabora ima i da su određene izmjene Poslovnika nužne da bi bili što što kreativniji i poduzetniji. No, ja ću se u svojoj raspravi ipak osvrnut samo na dva članka prijedloga izmjena i dopuna. Konkretno članak 83., 84. koji se odnose na na drugačiju definiciju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša odnosno podjelu tog odbora na dva odbora. Ja nalazim dosta argumenata za takvu jednu odluku da se podijeli pa bi počeo najprije sa jednom konstatacijom stanja u kojem je da bi iz toga izvukli argumente zbog čega se to čini. Naime, Vlada Republike Hrvatske u prošlom mandatu stanju u prostoru posvetila je veliku pozornost i svoju skrb pokazala nizom prijedloga izmjena i dopuna dotada važeće zakonske regulative. U cilju postizanja što veće efikasnosti pri zaštiti prostora kao hrvatske dragocjenosti, ali i što racionalnijeg gospodarenja i uopće korištenja, Vlada je osnovala i poseban savjet prostornog uređenja države. Savjet je bio alternativa već jednom prethodnom drugačije po broju ljudi postavljenom. No, u ovom slučaju smanjen broj članova bio je značajno operativniji i svrsishodniji. Pri ovome moram nadodati da je Vlada sa svojim prijedlozima za izmjene postojeće regulative za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i građenje u Hrvatskom saboru naišla na razumijevanje te su tako u život krenule odredbe kojima se značajnije počeo uvoditi red u prostor, a istodobno olakšavati put ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti. Izuzetnu vrijednost rada Vlade u prošlom mandatu predstavlja spoznaja kako hrvatski prostor ne može biti briga samo jednog resornog ministarstva, već koordiniranosti čitavog sustava vlasti, pa se tako npr. kao poticatelj izmjena i donošenja novih zakona uz Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pojavilo i Ministarstvo pravosuđa utvrđivanjem bespravne gradnje kao kaznenog djela. Po mnogočemu Republika Hrvatska je u svijetu prepoznata kao zemlja koja u cilju očuvanja prostora barem zakonodavno možda otišla najdalje od svih, posebno u ovom segmentu bespravne gradnje. Hrvatski mediji prepoznali su ovaj trud pa su se ponudili da kao partneri sami doprinesu skrbi o hrvatskom prostoru i borbi protiv zloupotrebe u njemu. Tako je došlo do pozitivne sinergije Vlade, Sabora i medija kojim je senzibilizirana i hrvatska javnost, a time i omogućen njen angažman u istom cilju. U javnosti se posebna osjetljivost razvila u pogledu ekološke problematike prostora ne samo kroz niz udruga zainteresiranih općenito za opstanak naše planete, već čak i onih na regionalnim i lokalnim razinama. Moglo bi se čak reći da je ekološka komponenta odnosa u prostoru dosegla dimenziju zasebne teme čiji pipci sežu u sve segmente društva, a ne samo vlasti. Slijedom toga prostorna problematika postala je preopširna za rad samo jednog odbora, pa mi se čini postojeći Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša preoblikovati u dva tematski bliska no sadržajno ipak moguće odvojena. Na odbor koji bi se bavio pretežno prostornim uređenjem i graditeljstvo i na odbor koji bi se dominantno bavio svim ekološkim temama u prostoru. Dakako koordiniranost ovih dvaju odbora bila bi dobrodošla i u samim pripremama za saborska rasprave, a ne samo u autonomnom iznošenju U tom smislu podržavam Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora kojim se postojeći Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša dijeli na dva nova odbora uz dodatnu argumentaciju koja mislim da je važna. Područje prostornog uređenja složena je materija. Ona obuhvaća od definiranja strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, izrade, donošenja i provođenja dokumenta prostornog uređenja, praćenja stanja u prostoru, urbane komasacije, izvlaštenja, očuvanja graditeljske baštine itd. No, uz područje prostornog uređenje usko je vezano i područje graditeljstva. Upravo važnost i složenost ova dva područja kao i njihova snažna interakcija iziskuje da se zasebno radno tijelo posveti ovoj problematici. S druge strane i područje zaštite okoliša prolazi kroz značajne reforme u cilju očuvanja zaštite i unapređenje stanja okoliša i prirode sukladno standardima i zahtjevima Europske unije, a kao preduvjet održivog gospodarskog razvitka. Pravna stečevina Europske unije u području zaštite okoliša sadrži više od 200 glavnih pravnih akata koji obuhvaćaju horizontalno zakonodavstvo, kakvoću vode i zraka, gospodarenje otpadom, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog onečišćenja i upravljanje rizicima kemikalija i genetski modificirane organizme, buku i šumarstvo. Upravo će i Odbor za zaštitu okoliša šumarstvo. Upravo će i Odbor za zaštitu okoliša imati važnu ulogu u procesu prijenosa pravne stečevine EU iz područja zaštite okoliša u nacionalno zakonodavstvo. podržavam cijepanje na dva dijela ističući da je dominantni razlog za to davanje dostojne ili dostatne važnosti problemu ekologije općenito a ne samo u prostoru. Hvala lijepo. Hvala lijepo poštovani zastupniče. Sljedeći prijavljeni za pojedinačnu raspravu je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite! Poštovani potpredsjedniče, kolege zastupnici. Ja ću se isto kao moj prethodnik kolega Rošin osvrnuti samo na jedan odbor za koji držim da ću vas pokušat argumentima uvjerit za njegovu potrebu osnivanja, a to je predloženi Odbor za rad i socijalno partnerstvo za koji držim da u narednom razdoblju ga očekuju značajne aktivnosti. Posebno ću izdvojiti i naglasiti aktivnosti vezane uz područje radnog zakonodavstva koje će se odvijati tijekom ove godine, a na temelju donesenog akcijskog plana za usklađivanje sa nacionalnim zakonodavstvom s pravnom stečevinom na području poglavlja XIX. – Socijalna politika i zapošljavanje. Tako da tijekom ove godine izmjenama ili možda čak novim Zakonom o radu prenijet će se odredbe iz direktive Europske zajednice direktiva o radnom vremenu, o kolektivnom višku zaposlenika, o čuvanju prava zaposlenika u slučaju prijenosa poduzeća poslova i dijelova poduzeća, o radu na određeno vrijeme zatim u području informiranja i savjetovanja radnika, zatim Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti možemo uskoro očekivati na našim klupama klupama čim završe konzultacije sa socijalnim partnerima a koje su u tijeku. Nadalje, očekuju nas izmjene zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja te usklađivanju zakona sa direktivama Vijeća Europske zajednice u dijelu zaštite zaposlenika u slučaju insolventnosti poduzeća, Izmjenom Zakona o zadrugama jasno će se definirati sudjelovanje zaposlenika u upravljanju trgovačkim društvima. Nacionalno zakonodavstvo će se do kraja godine usklađivati s Direktivom Europske zajednice o zaštiti žena u vezi noćnog rada, fizički teškog rada pod zemljom ili vodom kao i primjenom načela ravnopravnosti muškaraca i žena pri zapošljavanju, napredovanju i stručnom osposobljavanju. Dodajmo da će se mijenjati i Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba a koji nam je mislim i jedna od slijedećih točaka, znači taj odbor je već i trebao raditi po toj točci, znači djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenika koji je znači već stigao na naše klupe. Što se pak tiče socijalnog partnerstva ono je u Republici Hrvatskoj podsjetit ću vas začeto 1994. godine kada su tri socijalna partnera postigla dogovor o institucionalnom socijalnom dijalogu kroz Gospodarsko socijalno vijeće. Od 94. godine do danas socijalno partnerstvo je prolazilo kroz razna iskušenja i česte oscilacije partnerskih odnosa, no činjenica je da se iz godine u godinu uočava vidljiv napredak partnerskih odnosa kroz sve veći dijalog socijalnih partnera. Socijalno partnerstvo je svojevrsni stabilizator društvenih odnosa, model usuglašavanja konzultacija, razmjena informacija i mišljenja između predstavnika Vlade, poslodavaca i sindikata o pitanjima od zajedničkog interesa na području radne, socijalne, gospodarske i razvojne politike. Iako u posljednje vrijeme socijalno partnerstvo doseglo je najvišu razinu socijalnog dijaloga i međusobnog uvažavanja socijalnih partnera ono se i dalje mora izgrađivati i unapređivati kroz komunikaciju i međusobno povjerenje socijalnih partnera a u tome znatno može doprinijeti upravo i ovaj predloženi Odbor za rad i socijalno partnerstvo Sabora Republike Hrvatske koji će raspravljati teme od zajedničkih interesa i zajedničkih ciljeva. Da sam još dotaknuo i ostala područja koja su navedena i kojima se treba baviti taj novi odbor sigurno bi mi trebalo puno više vremena nego što je to i dopušteno ovim poslovnikom o radu Sabora. Ali vjerujem da iz ovog skraćenog izlaganja mogli ste uočiti potrebu za osnivanjem predloženog odbora koji će svojom aktivnošću ja vjerujem i opravdati svoje postojanje. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa, poštovani zastupniče. Za repliku na ovo izlaganje, kao odgovor na ovo izlaganje javio se zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Ja razumijem kolega Kunst da se vi tako zdušno zalažete da se ovaj jedan odbor pretvori u dva i da imamo i Odbor za rad i socijalno partnerstvo i posebno Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Malo je teško doduše shvatiti u čemu se to socijalno partnerstvo razlikuje od socijalne skrbi. Socijalna tematika će sada biti u dva odbora, do sada je bila u jednome pa će se sad dva odbora zapravo baviti socijalom. Mene čudi nešto drugo. Ako vi smatrate da je rad jedno područje koje uistinu mora imati svoj poseban odbor zašto se niste zalagali za izmjene Zakona o Vladi pa predlagali da se i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva razdvoji i da rad ima svoje posebno ministarstvo kao što je imalo nekad jer to bi bilo logično. Rad i socijalna politika da imaju posebno ministarstvo. Tada bi vaša rasprava bila konzistentna i ona bi bila uvjerljiva, a ovako ja to shvaćam ovu vašu raspravu, ovo vaše zalaganje da se pod svu silu osnuje ovaj Odbor za rad i socijalno partnerstvo, ja to mogu obrazložiti samo jednom opkladom koju nudim a to je da ćete vi biti predsjednik toga odbora. Hvala. Hvala lijepa. Za odgovor na ovu repliku javio se zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. No, meni je potpuno jasno zašto zastupnik Stazić to ne razumije, tako da ja ne bih se previše na to osvrnuo da ne zamaram ostale zastupnike. Sigurno da je velika razlika partnerstvo od socijalne skrbi i socijalne politike, da je to dosta velika razlika i ja vjerujem da bi to kolega Stazić trebao znati obzirom da je nekad upravo njegova stranka kad je bila na vlasti bavila se problematikom socijalne politike. Ali unaprijed mu se zahvaljujem što me je i imenovao predsjednikom tog odbora. Eto to mu se zahvaljujem. Znači da ipak uz dužnu cijenu da je gospodin zastupnik vrlo vidovit Ja moram reći da u jednom dijelu bi se i složio sa kolegom Stazićem, u dijelu da bi možda ozbiljno trebalo razmišljati da stvarno vidimo da li Ministarstvo rada i socijalne skrbi bi trebalo biti kao zasebna jedna institucija u ovoj državi ali ja mogu govoriti samo ono što je u mojoj domeni sada a u mojoj domeni kao zastupnika Sabora je upravo da raspravljam o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Sabora i o tome sada raspravljamo. Da me netko pitao možda bih dijelio upravo tu njegovo mišljenje i o ovome što je on predložio, tako da nije to važno je li to konzistentno ili nekonzistentno o čemu ja sad pričam jer ja u ovom trenutku raspravljam o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Sabora. Moje intimno razmišljanje da, da je rad stvarno jedno široko područje, jedno zahtjevno područje u ovoj državi i da bi ono trebalo zaslužiti uz to normalno i socijalna politika da ima jednu zasebnu cjelinu ali o tome naravno će odlučiti Vlada Republike Hrvatske kao izvršna vlast koja u tom dijelu egzistira. Ali zato kažem kolega Stazić.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Prema važećem Ustavu Republike Hrvatske Poslovnik Sabora Republike Hrvatske donosi se kvalificiranom većinom, tj. majorizacijom unutar Sabora što ja smatram da ne bi bilo uputno jer Poslovnik Sabora nije stvar za jednu većinu, nego za sve zastupnike. A Poslovnik Sabora treba osigurati Saboru i svim zastupnicima da mogu ostvarivati svoju zadaću i da Sabor može izvršiti svoje zadaće iz članka 80. Ustava Republike Hrvatske, a zastupnici iz članka 80. i 85. Ustava Republike Hrvatske. Dakle, majorizacija prilikom donošenja Poslovnika ide na uštrb demokratskom standardu, a vjerojatno i pravu zastupnika da jasno i glasno mogu svoja politička stajališta, svoja opredjeljenja iznijeti pred hrvatskom javnošću. Dakle, Poslovnik mora onemogućiti majorizaciju u Saboru bez obzira na to tko je na vlasti, a tko je u opoziciji. Što se ovdje predlaže? Već su drugi govorili, ali ne smeta to ponoviti. Glavna smisao izmjena i dopuna je da se poveća broj radnih tijela Sabora, i kad bismo to površno gledali rekli bi ovi su pametni. Povećavaju radna tijela kao oni će sad raditi. Dakle, od 25 važećih, postojećih radnih tijela mi još konstituiramo, izmišljamo, osmišljavamo pet radnih tijela. Pošto radna tijela imaju 13 članova u prosjeku ću govoriti, 13 članova i 30 radnih tijela, dakle 13 članova koji odlučuju, 30 radnih tijela to je koliko 390 članova u radnim tijelima. A saborskih zastupnika je 153. Ako tome dodamo da vanjskih članova u radnim tijelima ima opet ću govoriti prosječno 7, 8, 9 ali reći ćemo da ih ima 6 prosječno. 30 radnih tijela puta 6. Izračunajte koliki je to angažman vanjskih članova. Ali gledajte čuda u što smo se zapetljali. Hrvatski sabor je donio plan rada u ovoj godini da donese 121 zakonski akt. Ako bismo mi stalno sazivali ovih 400 ili 500 ljudi da sjede u radnim tijelima, a smisao radnog tijela jeste da, a to i kaže Poslovnik. Radna tijela izvještavaju o svim elementima prijedloga zakona. Dakle, izvještavaju Sabor o svim elementima. To podrazumijeva da bi stručnjaci bilo teoretičari, bilo praktičari koji se pozivaju na sjednice radnih tijela Parlamenta imali bitan utjecaj u raspravi o prijedlozima Vlade. A mi znamo da tog utjecaja nema. Ne može ga ni biti kad Sabor ima zakonodavni stampedo, pa će u jednoj godini donijeti 121 propis jer je to naložila Europska unija, a mi u prošlom mandatu nismo radili kako smo se bili dogovorili. Dakle, nikakvog stvarnog opravdanja nema niti je to cilj osnivanja radnih tijela povećanje broja vanjskih i unutarnjih članova koji će samo primati naknadu za rad, a neće raditi. Jer nemaju kada. Nemaju kad stići ni pročitati to, a pogotovo ne može se organizirati da svako radno tijelo ima kvorum i da sustavno radi i raspravlja o zakonima. Dakle, smisao je izigran, ali to nije prvi put od Hrvatskog sabora prema hrvatskim građanima. Kad je riječ o replici ili u okviru ja se čudim zastupnicima koji tako nešto mogu postaviti kao da smo mi svrstani zastupnici u torove stranačke ili klubske. Nama je Ustav rekao da mi imamo obvezu zastupati građane od kojih smo dobili povjerenje po savjesti. I u Saboru nema drugog ograničenja. Dakle, tu dirnuti u stvar to bi značilo da dolazimo sa gotovim mišljenjem. A ja upravo tražim u cilju toga da se briše ispravak netočnog navoda koji apsolutno zbunjuje građane i birače koji slušaju nas. Ne može građanin prosuditi što je ispravak netočnog navoda, što je istinito, što nije. Mi se samo tu devalviramo ili sebe same ili naše rasprave, jer to zaista nikada nije ispravak netočnog navoda. Da bismo ostvarili svoju ulogu, dakle trebalo bi omogućiti zastupniku da replicira bilo kome, da iznese svoje stajalište o materiji koja se raspravlja, a da mu se ne može reći da je netočan navod i da iza toga moramo šutiti. A ispravak netočnog navoda je upravo netočan. Dakle, izmislili smo nešto da zbunjujemo građane, a ne da im šaljemo poruke. Zbog toga ja mislim da je ovaj prijedlog Poslovnika na izvjestan način obmana, promašaj, obmana javnosti, a promašaj u u Saboru jer neće omogućiti zastupnicima ni radnim tijelima da u skladu sa svojom ustavnom obvezom lakše iznose pred građanima, pred hrvatskom javnošću svoje stajalište i da ga brane u saborskim klupama. Naravno, očekujem da se vrijeme promijenilo i da ovaj Poslovnik treba prilagoditi današnjem vremenu kad je saborska uloga zapravo bi trebala jačati barem da izvršimo najznačajniju i za zakonodavne to je nadzor nad radom Vlade Republike Hrvatske. Prisjetimo se koliko je u zadnjih nekoliko godina došlo do, barem da se vrati zakon Vladi na doradu. Koja je to naša uloga bila, nego smo kao strojevi ili obveza saborske većine glasali sve što je došlo kao prijedlog iz Vlade Republike Hrvatske bez obzira jesmo li prije toga nekoliko mjeseci isti takav prijedlog odbili od oporbe. Dakle, parlamentarna demokracija i parlamentarna zadaća podrazumijeva da sve opcije i svi zastupnici mogu jasno, glasno bez problema iznijeti svoje političko stajalište i zastupati interese onih koji su ih izabrali, a ovaj Poslovnik to ne omogućuje. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, ali prije toga obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika, isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta u 16 sati i 39 minuta. Replika, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Kolega Leko ja sam sada prisiljen vama replicirati iako djelujemo unutar istoga kluba, jer bi to sasvim sigurno učinio Damir Kajin ili netko drugi iz IDS-a da su kojim slučajem u dvorani. Ali kako njih nema i dokle god postoji takva praksa da netko kad izgovori svoje izlaganje u ime kluba ode van i više se ne pojavljuje u sabornici, to afirmira, strašno afirmira potrebu

moram vama odgovoriti jer također nema kolege Kajina. Naime Ustav nama daje mogućnost, saborskom zastupniku, predlagati zakone ima svaki zastupnik, a kolega Kajin bi nam oduzeo repliku. zamislite kolika je mogućnost kada zastupnik može sam bez kluba predložiti Saboru da donese zakon i braniti ga pred javnošću. Dakle to je apsurd koji je kolega Kajin predložio. A kolega Matušiću vi biste i to zabranili. Oporba u hodnik, a vi donesite zakon. Znam to. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Bez dobacivanja iz klupa molim vas lijepo! Idemo dalje. Uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja bih se koncentrirao na onaj dio izmjena i dopuna ovog Poslovnika koji se odnosi na ova dva dva odbora, postojeći Odbor za useljeništvo i u prijedlogu predloženi Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske i na određeni način ukazao na potrebu te izmjene i zapravo pozdravio tu izmjenu. Zbog čega? Mi ovog časa imamo dakle Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i unutar tog Odbora imamo Pododbor za hrvatske nacionalne manjine. Pošto se Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina odnosi isključivo na ljudska prava unutar Republike Hrvatske i nacionalne manjine unutar Republike Hrvatske, dakle nacionalne manjine drugih naroda koji žive, koje obitavaju, koje su tu u Republici Hrvatskoj, onda pomalo je izvan konteksta da taj odbor skrbi i o nacionalnim manjinama, o hrvatskim nacionalnim manjinama u susjednim europskim zemljama. S druge strane imamo Odbor za useljeništvo koji je ja vjerujem bez obzira što se neki vjerojatno neće s tim složiti, ali jedan jedan ostatak iz jednog romantičnog ja bih rekao promišljanja, kad se vjerovalo o nekom velikom brojnom povratku hrvatskih ljudi, a manje brinulo o problemima Hrvata izvan Republike Hrvatske. U to vrijeme je Hrvatska doista bila tek stvarana, tek stvorena i vjerojatno se na tragu one velike potpore od strane hrvatskog iseljeništva koje je stizalo u Republiku Hrvatsku vjerovalo da je da je potreban i povratak tih ljudi i ja stojim i dalje pri tome i vjerujem u to, međutim na žalost nije došlo u onoj mjeri do povratka do tolikoga broja koji se očekivao. Prema tome Hrvatska je vremenom ojačala, mnogi izvan Republike Hrvatske a hrvatske nacionalnosti zapravo više trebaju hrvatsku potporu odavde iz Hrvatske i održavanje kontakata sa dijelovima svog naroda izvan Republike Hrvatske nego što je to bio ovaj prvotni plan. evo i jedna mala ilustracija zapravo nazočnost i ovog časa hrvatskog iseljeništva, odnosno Hrvata izvan Republike Hrvatske i s nama ovdje u ovoj sabornici je i ovdje ovaj natpis na kojem stoji uredno da je i ova lijepa sabornica koju svima pokazujemo obnovljena sredstvima hrvatskih iseljenika. Mišljenja smo dakle u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i stoga pozdravljam ove izmjene i dopune, da bi trebalo objediniti taj pododbor, ugasiti da tako kažem ili preimenovati Odbor za useljeništvo u jedan jedinstven Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji bi dakako onda pokrivao skrb i brigu i komunikaciju održavao sa hrvatskim nacionalnim manjinama u europskim zemljama, s Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao suverenom i konstitutivnom narodu ali također, dakle Hrvatima, također i prema Hrvatima u svijetu i hrvatskom iseljeništvu. iseljeništvu. Takve odbore imaju drugi parlamenti. Kad sam se spremao za ovu raspravu onda sam našao i to me doista učinilo sretnim da sam našao konkretno da Slovenija ima gotovo identičan odbor. Ja ne znam da li je zakonodavac, odnosno predlagatelj o tome razmišljao ili nije, ali vidio sam da recimo Slovenci imaju "Komisiju za odnose sa Slovenci v zemjstvu in po svetu". Dakle za odnose sa Slovencima u inozemstvu i u svijetu. i u svijetu. S druge strane nameće se još jedno pitanje osim ovog konkretnog stvaranja jednoga odbora i ne bih rekao odbora više nego mi ostajemo na istom broju odbora kada je u pitanju Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske jer znamo da se ovaj Odbor za useljeništvo transformira i zapravo prelazi u Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske i time ne dobijamo odbor više. To je odgovor onima koji kažu da je to odbor više. Dakle nije odbor više. Gledajući zapravo i pripremajući se opet kažem za ovu raspravu onda sam vidio da mnoge druge zemlje, mnogi drugi narodi koji imaju brojno iseljeništvo ili dijelove svog naroda izvan matične države, imaju i određene dokumente, politike, strategije, odnosa dotične države prema svojim sunarodnicima u svijetu. To Hrvatska nema, a to Hrvatska treba. Dakle konkretno, Slovaci to imaju, Česi to imaju, Rumunji to imaju, Talijani to imaju, Slovenci to imaju. Možda kao primjeran dokument kojeg bi mogli slijediti ja mislim da je jedan od boljih među ovima koje sam vidio, ono što imaju Rusi gdje oni zapravo na jedan vrlo sustava način obrađuju odnos prema svom narodu u susjednim zemljama i Rusima općenito u svijetu kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju gospodarstvo, kada je u pitanju odgoj, obrazovanje, jezik, informiranje itd. Sve to Hrvatska na određeni način i sada provodi. To provodi Matica Hrvatska i ministarstva i crkva i akademija i brojne druge institucije u Hrvatskoj, ali naprosto ne ostaje jedna potreba za višom razinom strukturiranosti spram ovoj problematici i na određeni način ja bih rekao više i sustavnije usmjeravanje pozornosti suverene države prema dijelovima svog naroda u svijetu kao bogatstva, kao nečeg što zapravo na određeni način ojačava preko tog dijela svog naroda i kontakte sa drugim državama u svijetu itd. Čak i Europska Komisija potiče takvu vrst komunikacije preko tzv. Venecijanske komisije koja na određeni način obrađuje ovu materiju i o njoj govori. Ukoliko dođemo do suglasja u ovoj sabornici, ja se nadam da hoćemo kao što smo došli već i do jedne visoke razine suglasja kad je u pitanju ovaj odbor jer nisam do sada primijetio ni od jednog zastupnika da se osvrnuo na ovaj odbor i na unutar dakle ovih izmjena i dopuna sa bilo kakvim negodovanjem. Dakle, ako dođemo do te razine suglasja pa budemo donijeli sutra donijeli ovaj dokument, ali na nacionalnoj razini, ja mislim da će to biti jedan veliki, veliki pomak. Ja mislim da je vrlo važno da smo veći ušli u fazu kad Hrvati izvan Republike Hrvatske prestaju biti političko pitanje u ovoj sabornici i to je veliki momenat. Ja doista sam zadovoljan i sretan da sam sreo mnoge ovdje nazočne zastupnike s jedne i s druge strane bez obzira kojoj stranci pripadaju koji su mi kazali da bi sutradan u jednom takvome odboru koji nosi ovakav jedan naziv htjeli raditi i htjeli djelovati. Kad sam pogledao što radi odbor Slovenaca, konkretni taj odbor o kojem sam govorio, dakle Odbor za Slovence u susjednim zemljama i u svijetu, onda on između ostaloga nadzire provedbu tzv. rezolucije prema Slovencima u svijetu. Slovenci imaju dvije rezolucije. Jednu prema koja se odnosi, dakle na odnos Republike Slovenije prema Slovencima u susjednim zemljama, a drugu rezoluciju prema Slovencima u svijetu, dakle u smislu iseljeništva u prekooceanskim zemljama itd., i tamo su do u potankosti razradili odnose Slovenije prema dijelovima svoga naroda i na određeni način ja bih rekao potvrdili mi smo država. Mi smo država i mi hoćemo tu komunikaciju, mi smo odgovorni i za svakoga, ne samo bogatoga ili ovakvog ili onakvoga Slovenca iliti sutra mi Hrvata nego iza onog siromašnoga kao što recimo Irska u svom strateškom dokumentu koji se odnosi na ovu materiju obrađuje i između ostalog se osvrće prema Ircima siromašnim u Velikoj Britaniji ako imaju potrebu vratiti se u, ne znam ni ja, kad su već u mirovini i na koncu ako žele i umrijeti u Irskoj. Prema tome, i prema njima imaju obvezu. To jedna suvremena država treba imati. Ja se nadam da će ovaj odbor u svojoj nadležnosti svojih poslova u budućnosti imati, kad donesemo jedan takav dokument imati i zadaću nadzora provedbe takvog dokumenta na korist svima. Još jedanput hvala lijepa da ste zapravo svi na određeni način poduprijeli donošenje ovakvih izmjena i dopuna zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Boris Šprem. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege. Ja spadam u one koji puno ne govore, a kad govorim nastojim nešto kazati, a i sad ne bih govorio da me nije gospodin Hebrang izazvao. Kako sam podnio amandman na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika mislio sam da će to doći na Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, on će ga savjesno razmotriti, zauzet će stav o njemu pa ćemo se ovdje izjašnjavati. Međutim, kako je gospodin Hebrang rekao da jedan član Kluba zastupnika podnio amandman, pa je to uporedio sa činjenicom da se ne može onda pod navodnicima istim argumentima osporavati pravo predlagatelja da cijepa odbore radi svojih interesa, ja sam dužan obrazložiti, makar to piše u papiru koji sam potpisao šta sam htio. Ali svejedno drago mi je da je gospodin Hebrang taj amandman uspio pročitati, jer se inače amandmani baš i ne čitaju kada se podnesu od strane opozicije, barem ne na klupama, u najčešćem broju slučajeva. Dozvolite samo da uvodno kažem što mislim o ulozi Sabora, a onda o ulozi odbora. Dakle, mi smo barem kao stranka koji smo se zalagali u predizbornoj kampanji stalno naglašavali da je Sabor centar parlamentarne demokracije, jer drugog ne znamo gdje bi bio. Ali šta to podrazumijeva? To podrazumijeva i aktivnu ulogu Sabora. Ali kakvu ulogu? Ulogu koja je organizirana, ali organizirana preko rada odbora. Kakvih, kojih odbora? To je drugo pitanje. Meni je jako žao što predlagatelj ovog teksta postojećeg Poslovnika Hrvatskoga sabora, dakle Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nije, a pogotovo preko predsjedništva Sabora krenuo u postupak usuglašavanja stavova između aktera ovog parlamentarnog života u Hrvatskoj, dakle ovoga Sabora i da se pokuša dogovoriti koje su promjene unutar Sabora potrebne da bi Sabor djelovao kvalitetnije da bi bio jači izraz demokracije. To mi je žao. Kako se to nije dogodilo, nego se je dogodio prijedlog koji je došao na ovaj način na koji je došao, onda, a on je na dnevnom redu onda sam smatrao time što, ono što je gospodin Stazić govorio u ime kluba SDP-a uopće ne dovodim u pitanje, mislim da mu nemam tu što dodati, ali bih sad obrazložio zašto sam predložio da se formira Odbor za obranu. sfere unutarnje politike u najglobalnijem smislu te riječi, da sad ne govorim o čemu je, šta tu sve piše u Poslovniku. Dakle sa velikim spektrom i širokim spektrom nadležnosti je i područje obrane. Ali to je jedan zastarjeli koncept koji ne prate većina europskih zemalja, što one koje su već tranziciju prošle, ušle su u Europsku uniju, što one koje su odavno u Europskoj uniji, uključujući tu i SAD izvan Europe. Zastarjeli koncept je zbog toga što se ne prate globalni procesi, jer se područje obrane odvaja od područja unutarnje politike u globalnom smislu. Ali to je načelno, a konkretno. Pa mi ćemo za nekoliko dana dobiti najvjerojatnije poziv za NATO. Ja neću taj sad dalje razlog obrazlagati, ali ga navodim. Zatim, ovaj je Sabor usvojio nedavno dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske koji se ove godine već treba maksimalno implementirati. Pa ja ne znam zašto onda ne bi postojao Odbor za obranu kao posebno, specijalizirano tijelo u Parlamentu koje će specijalno se baviti odnosima u vojsci i odnosima u obrani uopće. Jer rekao sam razloge zbog čega sam to predložio, pa ne bih više. A ovdje sam sve nabrojio zemlje koje imaju takvo rješenje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Neven Mimica, potpredsjednik Doma. je prva rasprava o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika pa ona po važećem Poslovniku obuhvaća i opću raspravu o ovoj temi, pa ću ja zbog toga govoriti, koncentrirat ću se samo na tri stvari kojih nema u ovom prijedlogu odluke. Prvo, žao mi je da prijedlog ove odluke nije obuhvatio ili barem pokušao razraditi ona pitanja koja su se očito u dosadašnjim saborskim raspravama pokazala problematičnima. Prvenstveno mislim na pitanje jasnijeg određivanja što je to ispravak netočnog navoda ili ukidanje tog instituta, što je to replika, je li je zadržati u okviru, mogućnost replike i u okviru zastupnika u istom klubu? Mislim da razmatranje tih pitanja ili razjašnjavanje tih pitanja i njihovo adekvatno unošenje u Poslovnik bi u svakom slučaju doprinijelo demokratizaciji rada ovog našeg Sabora, doprinijelo bi njegovoj učinkovitosti i jednostavno boljem i bržem radu u ovom Parlamentu. Naime, očito je da u dosadašnjoj praksi da se upravo kod ispravaka netočnog navoda, da smo se doveli u situaciju da je gotovo uspostavljen jedan uzorak koji u najvećem broju slučajeva ako gledate, ako prođete sada kroz prijepise tonskih zapisa naših sjednica i kod ispravaka netočnih navoda, taj uzorak otprilike vidjet ćete da izgleda ovako. Jedan zastupnik kaže ova Vlada je loša. Na to se odmah diže pločica sa ispravkom netočnog navoda na drugoj strani sabornice i zastupnik s te strane koristeći institut ispravka pogrešnog navoda kaže, uvaženi zastupnik ustvrdio je da je ova Vlada loša, a to nije točno jer je ova Vlada dobra, a da je tome tako dokaz je što je pretprošla Vlada bila loša. Otprilike to je najčešći uzorak koji i predsjedavajućeg dovodi u popriličnu nezavidnu situaciju. Što se sada tu događa? O čemu se tu radi? Je li tvrdnja da je Vlada loša, je li to navod? Je li to činjenica, je li to mišljenje, je li to vrijednosni sud, je li to netočan navod, je li to netočna činjenica, netočni vrijednosni sud? Što se tu može ispraviti, što ne? Članak 209. samo daje pravo predsjedavajućem da procijeni je li govornik odmah krenuo na na ispravak netočnog navoda odnosno je li se ograničio na ispravak netočnog navoda i ako nije može mu oduzeti riječ. Prema tome mislim da se ne bi dovodili u takvu situaciju da se u cjelini ovaj institut ukine u Poslovniku i da jednostavno ostane institut replike koji koji je jedan institut koji omogućava sasvim primjerenu raspravu i u ovakvim pitanjima i u ovakvim navodima, tvrdnjama, činjenicama kao što je tvrdnja ili činjenica da je Vlada loša. Replika unutar kluba također po meni, barem po Poslovniku onakav kakav je sada ne bi se trebala ili čak se ne bi smjela ograničavati samo na replike ili odgovore na repliku između zastupnika iz različitih kluba, jer replika onako kako je definirana sada u Poslovniku kaže da je replika pravo zastupnika da odgovori na navod iz izlaganja. Da odgovori. Ne da iznese svoje neslaganje, ne da iznese razlike u odnosu na ono što je izgovoreno od drugoga zastupnika, nego da odgovori na navod iz njegovog izlaganja. Odgovor na navod iz izlaganja po toj logici, po logici ovog Poslovnika se sasvim uredno može iznijeti i na izlaganje iz redova vlastitoga kluba kao i na izlaganje iz redova drugih klubova. Druga stvar koje nema u ovom, u prijedlogu ove odluke je vezana za Odbor za europske integracije. Naime, ja sam podnio i amandman kojim predlažem da se naziv, naslov, ime toga odbora promijeni u Odbor za poslove Europske unije. Odbor za europske integracije osnovan je negdje 2001. godine u trenutku kada smo počinjali pregovore o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom i on je tada odražavao stanje stvari kada je Hrvatska još bila daleko od Europske unije, kada je ulazila u ovu fazu pridruživanja, asocijacije i kada je termin europske integracije bio primjeren onom našem tadašnjem trenutku odnosa sa Europskom unijom. Danas je Republika Hrvatska država kandidatkinja za članstvo. Hrvatska je nesumnjivo sljedeća 28 članica Europske unije i potrebno je uskladiti naziv ovoga odbora sa nazivom kakav taj odbor ili odbor sa takvim djelokrugom ima ne ne samo naravno u parlamentima zemalja članica Europske unije, nego kakav ima i u parlamentima dvije druge zemlje kandidatkinje, u Makedoniji i Turskoj. Osim toga toga države koje su prije nas ušle u Europsku uniju u ovom prethodnom krugu, tih 12 zemalja promijenilo je naziv tog odbora u svojim Parlamentima sa onog oko europskih integracija koji se uglavnom i kod njih tako nazivao otprilike, promijenio je naziv u Odbore za poslove Europske unije ili u Odbor za europske poslove, barem godinu dana, a neke od njih i nekoliko godina prije formalnog stupanja u članstvo Europske unije. Prema tome ne postoji nikakvih zapreka da se naziv toga odbora ne promijeni već sada. Mi ne smijemo biti najmalodušniji, najbojažljiviji, najneambiciozniji Parlament među zemljama kandidatkinjama i ne izraziti svoje jasno opredjeljenje i svoje jasno uvjerenje da ćemo postati članica Europske unije vrlo brzo i da onda imamo pravo već i danas svoj odbor u u Saboru nazvati Odborom za poslove Europske unije. Tim više što se nadležnost, djelokrug tog odbora ne mijenja. Ne mijenja se i ne dovodi se u nikakvu koliziju, ne događa se nikakvo preklapanje izmjenom naziva tog odbora sa nadležnostima, sa djelokrugom postojećeg Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Europskom unijom. Ovaj Odbor za poslove Europske unije odnosno sadašnji Odbor za europske integracije radi na ocjenjivanju pravne usklađenosti nacrta odnosno prijedloga zakona sa pravnom stečevinom Europske unije, radi na raspravi razmatranju tema koje su važne za odnose Hrvatske i Europske unije, znači tema unutar Europske unije koje se odražavaju na sadašnji i budući i budući odnos Hrvatske i Europske unije i radi na bilateralnim i multilateralnim odnosima, razvijanju tih odnosa i suradnji sa odborima u parlamentima zemalja članica, zemalja kandidatkinja i zemalja u regiji. Prema tome, držim da ovakav prijedlog treba ozbiljno uzeti u obzir i time ozbiljno pokazati koliko blizu smo mi članstvu u prijedlog koji bih imao odnosi se na činjenicu da se u ovom prijedlogu odluke dva saborska izaslanstva, kažem samo dva saborska izaslanstva statusa izaslanstva u status radnih tijela, Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini Vijeća Europe i Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini NATO-a i dobijaju status radnog tijela. Ako prihvatimo da je kriterij za takvo razvrstavanje ili takav status ovih izaslanstava to što se radi o izaslanstvima u zbilja važnim međunarodnim organizacijama, institucijama ne prihvatimo da se radi o nekom klijentelističkom razlogu za takvu odluku onda ne vidim razloga da se zbog iste takve važnosti međunarodnih institucija status radnog tijela neda i izaslanstvu Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj Skupštini OESS-a i Izaslanstvu Hrvatskoga sabora u Interparlamentarnoj uniji. Također predlažem da predlagatelj ozbiljno sagleda i ovu mogućnost, znači mogućnost da status radnog tijela dobiju i ova druga dva izaslanstva Hrvatskoga sabora. Evo, to je otprilike ono što sam na ove tri točke koje nisu ugrađene u prijedlog odluke danas htio reći. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ne slažem se sa kolegom Mimicom da ne postoji niti jedan razlog zašto već danas ne bi odbor preimenovali u Odbor za europske poslove u odnosu na dosadašnji naziv. sasvim sigurno da se u suštini mijenja opseg poslova i nadležnost tog odbora zato što onog trenutka kad uđemo u Europsku uniju sasvim sigurno će drugi poslovi biti pred tim odborom nego što su danas u trenutku integracije, jer smo još uvijek u procesu integracije. Dakle, ja se slažem apsolutno da će ga trebati preimenovati ali trenutno nije vrijeme. Druga stvar, i sami znate koliki je opseg poslova i članova odbora koji su u Vijeću Europe i onih koji su NATO-u. Dakle, to su sasvim što se tiče doista intenziteta i djelovanja znate koje su to razlike i ogromne su razlike između tih izaslanstava. I treća stvar, netočno ste naveli u primjeru kad ste vi govorili da je ova Vlada loša da smo mi govorili da je ova Vlada dobra. Mi smo govorili da je ova Vlada odlična a ona vaša bivša da je bila katastrofalna. Eto, to je bilo netočno. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Završili smo pojedinačnu raspravu. Da li predstavnik predlagatelja želi riječ? Da. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa evo, samo nekoliko misli, nekoliko rečenica nakon okončane rasprave u ime predlagatelja dakako. Naime, ja bih još jedanput htio naglasiti da uistinu danas ili prijedlogom, ovim prijedlogom su obuhvaćena samo ona poslovnička pitanja koja se odnose na radna tijela, njihov ustroj i njihov sastav. Dakle, ja se slažem da povedemo raspravu i o drugim poslovničkim institutima, i o replici i ispravku netočnog navoda i svim ostalim ali ovim prijedlogom dakle danas to nije obuhvaćeno. Pa eto, u tom smislu u ime predlagatelja mogu kazati da kad dođe vrijeme da otvorimo i ta pitanja da ćemo se sasvim sigurno kao matično radno tijelo Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav i o tome na adekvatan način pa i u tom stručnom smislu razrađujući institute ispravaka netočnih navoda i replika i regulirajući naravno i aktualno prije podne u smislu načina postavljanja zastupničkih pitanja. S tim u svezi htio bih napomenuti da kada govorimo dakle o radnim tijelima Sabora ovako kako je predloženo a to se uistinu dalo iščitati iz velika većina vaših rasprava, dakle to ne može biti korak unatrag. To u smislu rada Sabora, pripreme plenarne sjednice i svemu onome što radno tijelo Sabora dakle nadležni odbor po poslovniku treba činiti samo poboljšava i kvalitetu rasprava, kvalitetu argumentaciju a ja ili mislim da je to logičan zaključak ne može biti korak natrag, to samo može unaprijediti u tom smislu rad Sabora. I treća stvar koju bih htio u ime predlagatelja kazati vezano za amandmane. Dakako da i poslovnička obveza u smislu procedure da se svi amandmani koji su u tijeku rasprave postavljeni na sam prijedlog izmjena i dopuna poslovnika da će biti raspravljeni, dakle o njima će se predlagatelj naravno očitovati. Onoliko koliko sam ih ja uspio proanalizirati dakle kao član Odbora za Ustav ima tu, ne da ima tu nego su velika većina amandmana je uistinu kvalitetna, o njima se treba raspravljati i ja pretpostavljam a ovo je samo pretpostavka da će nakon argumentirane rasprave većina predloženih amandmana dakle na matičnom odboru biti i prihvaćena. Evo, toliko. Hvala lijepa. **Jarnjak, Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o ovom prijedlogu odluke. Glasat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.